Za sutra je pomaknuta sjednica Odbora za zakonodavstvo koji će raspraviti o točci 3. 3. pa ćemo ju preskočiti i prijeći na raspravu o točki 4., a to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju međunarodne Konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova iz 2001. godine, Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze i prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka će dodatno, Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Međunarodna Konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova iz 2001. godine donesena je u okviru međunarodne pomorske organizacije, dakle u listopadu 2001. godine sa ciljem da se uklone, ograniči upotreba štetnih sustava koji se koriste protiv obraštanja brodskog dna nepoželjnim organizmima. Naime, znanstvene su studije pokazale da ti sustavi, premazi boje površinska obrada često sadrže toksične smjese štetne za zdravlje i za okoliš. Stoga ovako … /Ne razumije se./ … državama, strankama konvencije da zabrane ili ograniče upotrebu štetnih sustava protiv obraštanja i to brodova koji plove pod zastavom pojedine države stranke ove konvencije i da zabrane uplovljavanje brodovima u luke brodogradilišta ili od obalne terminale na njihovom području. Konvencija se primjenjuje na sva ostala plovila uključujući nepomične i plutajuće platforme, plutajuće proizvodne skladišne iskrcajne jedinice osim na ratne brodove i druge javne brodove koji se koriste u nekomercijalne svrhe. U samom dodatku konvencije su popisani sustavi čije je korištenje zabranjeno ili čija se primjena ograničava. Svakako da će se taj popis nadopunjavati prema posebnom postupku koji je konvencijom i predviđen. Sama konvencija nalaže da svi brodovi u međunarodnoj plovidbi koji su veći od 400 bruto tona ili ako su manji od 400 bruto tona a veći od 24 metra moraju posjedovati svjedodžbu, međunarodnu svjedodžbu o sustavu protiv obraštanja kojom dokazuju da u postupku gradnje ili korištenja broda nije bilo, nisu bili ti korišteni sustavi ili ako su bili korišteni da su odstranjeni i neutralizirani. Jasno da konvencija predviđa i inspekcijske provjere radi pregleda brodova koji uplovljavaju u luke država stranaka konvencije, zatim način i postupak pokretanja postupka ukoliko je došlo do kršenja same konvencije i jasno da je dužnost … /Ne razumije se./ … konvencije da u svom nacionalnom zakonodavstvu, da svoje nacionalno zakonodavstvo usklade na način da, dakle da propisuju oštre mjere kako bi sprječavali kršenje ove konvencije. Inače konvencija stupa na snagu kada je potpiše najmanje 25 država, odnosno ako je potpiše i najmanje 25% svjetske flote. Taj uvjet još nije ispunjen, evo tek i mi ovim prijedlogom zakona predlažemo da se ratificira ova konvencija, ali ono što je bitno Europska unija je svojom direktivom iz 2003. godine pozvala države članice Europske unije na što hitniju ratifikaciju konvencije te je tom direktivom zabranila kršenje sustava protiv obraštanja sa štetnim organskim spojevima na svim brodovima

Republika Hrvatska upotpunila cjelinu svojih mnogostranih ugovora koji usklađuje u postupku usklađivanja hrvatskog pomorskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i stvara se osnova za uvođenje posebnih mjera nadzora i zabrane ulaska u hrvatske hrvatske luke brodovima koji koriste navedene štetne sustave, a time se i poduzima još jedan značajan korak u daljnjoj zaštiti Jadrana. Inače kada promatramo pomorski promet u Republici Hrvatskoj jer je jasno s tim u svezi vrlo važno donošenje ovakvih međunarodnih konvencija onda možemo govoriti da se u posljednjih pet godina pomorski promet u Republici Hrvatskoj iz godine u godinu odnosno povećava pa je u proteklih pet godina U ovom trenutku u hrvatske luke uplovljava oko 220 tisuća brodova godišnje pa prema tome svakako da jasno, da je onda mogućnost onečišćenja Jadranskog mora itekako povećana povećana ukoliko jasno čim prije ne priđemo potvrđivanju ovakve međunarodne konvencije. U tom smislu kako bi naše zakonodavstvo čim prije jasno uskladili sa pravnom stečevinom Europske unije, a kako bi čim prije i doprinijeli kvalitetnijoj zaštiti pomorskog okoliša Jadranskog mora predlažemo da Sabor ovaj prijedlog zakona prihvati u hitnom postupku. Hvala lijepo. Odbor za pomorstvo, promet i veze, predsjednica Odbora poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 52. sjednici održanoj 18. listopada 2006. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava štetnih sustava protiv obraštanja brodova iz 2001. godine, hitni postupak. Odbor je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 89. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da je Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova usvojena na diplomatskoj konferenciji održanoj u okviru Međunarodne pomorske organizacije u listopadu 2001. godine te ima za cilj ukloniti, odnosno ograničiti upotrebu štetnih sustava koji se koriste protiv obraštanja brodova budući su znanstvene studije i istraživanja pokazale da sredstva koja se koriste u ovom sustavu sadrže organske smjese koje štetno djeluju na morski okoliš i ljudsko zdravlje. Donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska poduzima značajan korak u cilju zaštite i sprječavanja onečišćavanja morskog okoliša. Bez rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova iz 2001. godine u tekstu u kojem ga je predložila Vlada. Hvala lijepo. Hvala. Obraštanje kao pojam zapravo se odnosi na prirastanje nepoželjnih organizama. Kao takvo obraštanje je vrlo štetno za materijale koji se nalaze uronjeni u morsku vodu pa je tako i štetno za materijale koji se konstruiraju, od Naime, za sigurnu i učinkovitu plovidbu iznimno je važno da površina broda bude što glađa. Obraštanje brodova ima za posljedicu smanjenje brzine, povećanje potrošnje goriva, gubitak vremena i novca potrebnog za popravke. Osim direktnih troškova zbog povećanja potrošnje goriva, povećano je i kvarenje i trošenje strojeva te troškovi dokivanja zbog očišćenja brodskog trupa. Iz istog razloga za sprečavanje obraštanja brodskog dna koristi se određeni sustavi poput premaza ili boja koji doduše sprečavaju obraštanje ali su se također pokazali toksičnima te kao takovo štetno djeluju na morski okoliš ali i na ljudsko zdravlje. Ova konvencija ima upravo za cilj spriječiti upotrebu takovih štetnih sredstava te potaknuti upotrebu i razvoj novih netoksičnih sustava za zaštitu brodskog dna u cilju očuvanja morskog okoliša i vode općenito. Važnost vode za ljudski život svima je poznat. Voda odnosno molekula vode ima posebna fizikalna i kemijska svojstva koja je čine vrlo važnim biološkim i ekološkim čimbenikom živog svijeta na našoj Zemlji. Tvrdnja kako je život bez vode na našoj Zemlji nemoguć i nezamisliv nije tek nikakvo lako izrečena fraza. No voda ima i vrlo veliku gospodarsku važnost i njezine biološke, ekološke i gospodarske važnosti proistječe i potreba dapače nužnosti njezine zaštite. Međutim, brodovi su još uvijek među glavnim izvorima onečišćenja mora. Uz to što se najveća konstrukcije koje se pokreću, a koje je napravio čovjek, projektiranje brodova se značajno razlikuje od projektiranja drugih konstrukcija iz nekoliko razloga. Za razliku od mnogih konstrukcija na kojima su poznata opterećenja na primjer od vjetra, snijega ili vlastite težine, mogu se primijeniti sa razumnom točnošću najkritičnije opterećenje na konstrukciju broda je utjecaj mora koje je praktički nepredvidivo. Dodatno važni zahtjev da konstrukcija ostane nepropusna za teret spremljen unutra i za vodu izvana, a i da ima dovoljnu čvrstoću da podnese pritisak upravo tih materija. Na oba ova zahtjeva značajno utječe korozivna priroda okoline slane vode u kojoj se nalazi konstrukcija. Sve ovo čini konstruiranje brodova još uvijek jednim poprilično nesigurnim i nezahvalnim poslom, jer se nikada sa sigurnošću ne može predvidjeti moguće onečišćenje, a prema podacima onečišćenje morskog okoliša od strane brodova izuzetno je veliko. Zbog svega ovoga izuzetno je važno prepoznati težinu problema kojeg za morski okoliš predstavljaju toksična zaštitna sredstva za brodove. Također je važno nakon ustanovljavanja tog problema poduzeti odlučne i konkretne mjere. U tom smjeru ide i ova Konvencija potpisana još 2001. godine. Zamislite koliko bi se više napravilo odnosno više okoliša zaštitilo da se sa provedbom mjera iz ove Konvencije započelo ranije. Treba također napomenuti da bi nepoštivanje ove Konvencije moglo imati i dalekosežne posljedice ne samo u ekološkom već i u gospodarskom aspektu. Naime, Europska unija u 2008. godini zabranit će korištenje sustava obraštanja koji koriste organske spojeve brodovima koji ulaze u luke kao pretendentica za članstvo u Europskoj uniji Republika Hrvatska morat će ovu obavezu i onako ispuniti kao uvjet ulaska s obzirom da je Europska unija zabranila korištenje toksičnih sredstava protiv brodskog obraštanja svojim članicama još sa Konvencijom 2003. Mi kao klub ćemo podržati dakako ovu Konvenciju o potvrđivanju, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije s time da osobno bih izrazila jedno žaljenje da se to ne odnosi i na druge tipove brodova a ne samo na najveće brodove. Hvala. Za klub SDP-a, poštovana zastupnica Jagoda Martić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ova Konvencija o kojoj sad raspravljamo se odnosi prvenstveno na sustave protiv obraštanja brodova koji kao aktivnu komponentu sadrže organske spojeve kositra, najčešće tributil kositra. Karakteristike tributil kositra ili skraćeno kako se naziva TBT-a na najbilji način oslikavaju riječi profesora Goldberga koji za TBT kaže: "Tributil kositar je takav kemijski spoj kojega sa ekološkog stajališta najbolje opisuju sljedeća dva superlativa. Prvi je da je TBT vjerojatno najotrovniji spoj kojeg je društvo ikada do sada svjesno unijelo u prirodne vode. Drugi je da je tributil kositar najdjelotvorniji protivobraštajni agens do sada izmišljen za ugradnju u boje kojima se zaštićuju podvodne površine brodova od prihvaćanja morskih organizama." Završen citat. Upravo zbog te svoje iznimne učinkovitosti tributil kositar je našao široku primjenu u bojama koje se koriste za premazivanje dna brodova, i ne samo brodova već i različitih mreža i kaveza u uzgajalištima školjki i riba i sličnih uređaja kako bi se spriječilo nakupljanje različitih morskih organizama na tim površinama. Međutim, '80-tih godina prošlog stoljeća znanstveno je dokazano da tributil kositar izaziva anomalije kod kamenica. Naime, primijećeno je da kamenice dobivaju velike oklope a mesnati dio je mali. Tada se započelo sa različitim sustavnim istraživanjima kojima je dokazano štetno djelovanje tributil kositra na morske organizme. Pa je tako dokazano da TBT inhibira mriještenje, razvoj, rast, inhibira djelovanje citokroma P450, kao i nekih drugih enzima. Jednom riječju dokazano je da upotreba TBT-a istovremeno sigurno uništava ili oštećuje većinu živih organizama u akvatorijima koji u biti ne ugrožavaju plovila jer ne spadaju u organizme koji se na njima nakupljaju, a njihova komercijalna vrijednost je neprocjenjiva. Ove spoznaje dovele su do toga da se u mnogim zemljama djelomično ili potpuno zabrani upotreba protuobraštajnih boja koja sadrže tributil kositar kao aktivnu komponentu. Francuska je bila prva zemlja koja je 1982. godine ograničila upotrebu protuobraštajnih boja koje kao aktivnu komponentu sadrže tributil kositar samo na brodove duže od 25 metara. Velika Britanija je 1987. godine slijedila primjer Francuske, a slično su postupile Njemačka, Švedska, Nizozemska i Švicarska. I Sjedinjene Američke Države su 1988. godine dozvolite primjenu ovih boja samo za prekooceanske brodove. 1989. godine Komisija Europske zajednice dopunila je direktivu 76-769-TEC ograničavajući primjenu boja koje sadrže organokositrene spojeve na brodove manje od 25 metara, a ograničena je i njihova primjena za premazivanje mreža i kaveza u uzgajalištima školjki i riba. Međutim, i desetak godina nakon što su stupila na snagu ova ograničenja sadržaj tributil kositra i njegovih derivata nije se znatnije smanjio niti u prirodnim vodama niti u živim organizmima, a pogotovo ne u sedimentu jer se u sedimentu on akumulira. Sve to ukazuje na potrebu praćenja sadržaja tributil kositra i njegovih derivata u vodenim eko sistemima. U Hrvatskoj do sada ništa nije rađeno na određivanju sadržaja tributil kositra u jadranskom akvatoriju tako da ne postoje nikakvi podaci o koncentracijama TBT-a i njegovih derivata kako u našem moru, sedimentu, tako i u živim organizmima koji žive u Jadranu. Niti jedna studija nije rađena po ovom pitanju kako bi se utvrdilo nulto stanje zbog toga što laboratoriji koji bi trebali vršiti ove analize nisu adekvatno opremljeni. Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa oceanografskim institutom u Splitu krenuo je prije nekoliko godina u realizaciju jednog takvog projekta, ali aparatura koja je bila na raspolaganju bila je neadekvatna i nije se mogla postići potrebna osjetljivost, a nabavka aparata koji bi služio samo za ovu vrstu analiza bila je naravno preskupa u postojećim hrvatskim uvjetima. Ne samo da u Hrvatskoj nemamo nikakve pokazatelje na temelju kojih bi se utvrdilo postojeće stanje kada je o TBT-u riječ, već Hrvatska nema ni legislativu koja bi ovo područje regulirala. U starom Zakonu o zaštiti prirode, onom iz 2003. godine postojala je odredba kojom se radi očuvanja biološke raznolikosti mora zabranjuje stavljanje u promet i korištenje štetnih antivegetativnih polimernih premaza na bazi tributil kositra. Međutim, u novom Zakonu o zaštiti prirode koji je stupio na snagu u lipnju 2005. godine ta odredba je izbrisana i zaštita mora je svedena na dva štura članka pa tako članak 52. glasi: "Aktivnostima na moru i podmorju ne smiju se ugrožavati, oštećivati niti uništavati morska staništa.", a članak 53. glasi: "Očuvanje biološke raznolikosti mora osigurava se provođenjem mjera za očuvanje stanišnih tipova u povoljnom stanju te mjerama za očuvanje divljih svojti." i to je sve kada je zaštita mora u pitanju. Zbog svega rečenog klub SDP-a će podržati ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova iz 2001. godine koja ima za cilj ukloniti, odnosno ograničiti upotrebu štetnih sustava koji se koriste protiv obraštanja brodskog dna. Zasad su to sustavi koji sadrže organske spojeve kositra, najčešće tributil kositra, a navedeni popis će se prema potrebi i posebnom postupku navedenom u Konvenciji nadopunjavati. Cilj koji se želi postići je da se navedeni sustavi potpuno uklone i zamijene manje štetnim ili neškodljivim za morski okoliš i ljudsko zdravlje. Zbog toga Konvencija nameće obavezu državama strankama da zabrane ili ograniče upotrebu štetnih sustava protiv obraštanja na brodovima koji plove pod njihovim zastavama ili pod njihovom nadležnošću, kao i brodovima koji ulaze u luku ili brodogradilište na području države stranke ove Konvencije. Donošenjem ovog Zakona potvrđuje se Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova te ona po svom stupanju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku postaje dio pravnog poretka Republike Hrvatske po snazi iznad zakona. Time ne samo da usklađujemo naš pravni režim zaštite morskog okoliša sa pravnom stečevinom Europske unije, nego što je mnogo važnije Republika Hrvatska poduzima značajan korak u cilju zaštite i sprečavanja onečišćenja morskog okoliša. Osim svega do sada navedenog smatramo da je ova Konvencija važna za Republiku Hrvatsku i zbog još jednog razloga. Taj razlog je sadržan u članku 8. stavku 1. koji glasi: "Stranke Konvencije dužne su poduzeti odgovarajuće mjere kako bi unapređivale i omogućavale znanstvena i stručna istraživanja o učincima sustava protiv obraštanja kao i praćenje njihovih učinaka. Ta istraživanja posebice uključuju motrenje, mjerenja, uzorkovanja, procjenu i analizu učinaka protuobraštajnih sustava." Prije sam govorila o tome da u Hrvatskoj još nije napravljen sustav monitoring kako bi se utvrdilo da li u Jadranu postoji zagađenje tributil kositrom i ako postoji o kojim se koncentracijama radi. Takva ispitivanja do sada nisu napravljena zbog toga što institucije koje bi se time trebale baviti nemaju potrebnu opremu za ovakvu vrstu ispitivanja. Zbog toga smatramo da će ova odredba Konvencije potaknuti nadležne institucije da omoguće jednom ili više centara da se osposobe za ovu vrstu ispitivanja jer bez toga Hrvatska neće biti u mogućnosti ispoštivati neke odredbe ove Konvencije, a to je u prvom redu kontrola i praćenje stanja štetnih sustava protiv obraštanja brodova u našem akvatoriju. Ako imamo u vidu značaj koji naš Jadran ima u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske onda nam je jasno da moramo učiniti sve kako bi ga sačuvali od svih oblika zagađenja i onečišćenja. Tim naporima će bez sumnje doprinijeti i ova Međunarodna konvencija o kojoj danas raspravljamo i zbog toga ponavljam još jednom klub SDP-a ovaj Prijedlog zakona će podržati. Još samo možda jedna napomena, mislim da je to greška koja se potkrala u članku 6. stavku 5. negdje dolje predzadnji redak pa koji kaže: "Odluka kojom se prijedlog ne odobrava smije onemogućiti kasnije podnošenje." Mislim da je tu izostao jedan "ne" jer bi to pretpostavljam trebalo glasiti: "Odluka kojom se prijedlog ne odobrava odobrava ne smije onemogućavati kasnije.", pa će predlagatelji to ispraviti. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođa zastupnica je ustvari predložila izmjenu koju sam ja imao namjeru dodati u članku 6. stavak 5. iza riječi odobrava se potrebno je dodati riječ ne,

konvencije i na engleskom i na hrvatskom jeziku. I druga primjedba jest da smo deklaraciju o sustavu protiv obraštanja u jednom članku nazvali izjavom a u drugom članku deklaracijom pa da onda bude jednobrazno izražen naziv same potvrde. Onda bi trebalo i u članku 11. pisati